Evo riješili smo sve što smo trebali tehnički kako bismo mogli neometano nastaviti sa sjednicom, ali i sa snimanjem iste, pa ćemo prijeći na drugu točku današnjeg dnevnog reda, to je: - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite državni tajnik u Ministarstvu financija g. Stjepan Čuraj. lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Konkretno radi se o tri članka, čl. 5. koji govori na decentralizirane funkcije vezane s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 6. vezano Zakona o vatrogastvu, te čl. 8. što se tiče raspodjele sredstava fiskalnog izravnavanja, pa onda redom. Što se tiče Zakona o socijalnoj skrbi s obzirom kao što vjerojatno i znate sa 1. siječnja prestaju s radom Centri za socijalnu skrbi odnosno njihove poslove preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad. Kako nam je u dosadašnjem raspodjelu poreza na dohodak od prikupljenih sredstava 74% ide gradovima i općinama, 20% županijama, a 6% su za decentralizirana sredstva, od tih 6% osnovno školstvo 1,9, srednje 1,3, zdravstvo 1 i onda imamo ova dva o kojima danas govorimo, socijalnu skrb koje se dijelilo na domove za starije osobe i na centre u iznosu od 0,2 s time ćemo dakle ovih u ovom prijedlogu 0,2% prebaciti na socijalnu skrb koji će iznositi 0,8 odnosno konkretno za domove za starije osobe, te tako će sredstva za financiranje domova će se povećati za trećinu trećinu onoga što je dosada bilo namijenjeno, naravno što će omogućiti i bolju skrb, u krajnjoj liniji i smanjivanje ovog inflatornog udara što se tiče cijene samih domova. Što se tiče drugog dijela Zakona o vatrogastvu kao isto jedno od decentraliziranih funkcija na koje je predviđeno 1% prikupljenih sredstava poreza na dohodak, ono što se mijenja je to da se više ta sredstva ako nisu utrošena ne mogu preraspodijeliti u ravnomjerno na ostala kao što je to dosada bilo nego će se iskoristiti isključivo za financiranje vatrogasne mreže sukladno posebnim propisima kojima je propisano financiranje vatrogasca, naravno to će se i uskladiti sa Uredbom Vlade RH. I u konačnici čl. 8. zadnja izmjena dakle što se tiče izračuna sredstava fiskalnog izravnavanja cilj je ovih izmjena da se ono unaprijedi na način da se kod izračuna zapravo uzme u obzir maksimalni fiskalni kapacitet koji općina odnosno grad može ostvariti u skladu sa zakonskim i zapravo time osigura pravednija raspodjela pomoći fiskalnog izravnavanja i tim izmjenama zapravo samih izračuna kapaciteta ostalih prihoda od poreza na dohodak i izračuna referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda uključuju svojevrsni maksimalni iznos paušalnog poreza od turizma odnosno prihod poreza na dohodak ostvaren od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima. Što to prevedeno znači? To znači da se kod izračuna uzima u obzir konkretno na ovome paušalnom porezu od turizma koji može biti ako se koristi maksimalna stopa što je u prošlom mandatu utvrđeno kao raspon od 150 kn, godišnje po krevetu do 1.500, ono ono bi iznosilo 943 milijuna kuna, a naspram onoga što je danas, a to je 184 milijuna kuna. Ovim zapravo imamo jednu razliku od 759 milijuna kuna koje JLS dakle općine i gradovi svjesno ne žele naplaćivati. Ovim zapravo mi predlažemo da se ovim doprinese pravednijoj raspodjeli, da sukladno osigura usporedna razina javnih usluga sa usporedivim javnim odnosno poreznim opterećenjem tako da de facto oni koji niti mogu imati nekih prihoda od tog poreza neće osjetiti nikakve veće bez obzira koji im je bio, dakle ovdje se odnosi na ono što se ostvaruje, ovako ako je bio i 150 ili 1.500 ako nemaju velike prihode od turizma onda neće to niti osjetit dok neke općine koje imaju izraženije prihode od turizma onda mislimo da nije ravnomjerno i ravnopravno ili pravedno da se njima još kroz sredstva Fonda za izravnavanje koji je dvije milijarde kuna to nadopunjuje, a kad ne uzimaju i ne koriste svoj maksimalni potencijal. Evo zahvaljujem, ostajem tu slobodno za sva pitanja. **Radin, Furio Poštovani tajniče, dakle ovaj zakon izvodi nekakva usklađenja sa, sa drugim zakonima i ovdje kako kažete namjera je uvesti pravedniju raspodjelu ovog fiskalnog izravnavanja, al ono što sam htjela pitati kad se govori o JLS i ono što smo očekivali od ove Vlade Andreja Plenkovića to je dugo najavljivani teritorijalni preustroj, smanjenje broja županija, broja gradova i općina. Nije se išlo u tom smjeru već je ova Vlada ponudila jedan fond od 100 milijuna kuna onima koji se žele funkcionalno ujediniti da to tako nazovem odnosno žele dijeliti, dijeliti neke od funkcija koje lokalna samouprava pruža svojim građanima možete li nam reći koliki je danas podatak koliko se JLS prijavilo na taj natječaj nazovimo ga, koliko ih je podnijelo zahtjev za to funkcionalno ujedinjavanje,

na način preko koljena i da netko odredi tko će se s kim spajati nego na model svojevoljno dakle odnosno na zahtjev samih jedinica. Imamo dva oblika funkcionalnog i stvarnog, trenutno je preko 30 zahtjeva, ali također zabilježen je i veliki interes i upiti, pogotovo za funkcionalno spajanje, konkretno gdje se određene odnosno ono što obavljaju, da li su vezane uz određene upravne odjele pročelnika, komunalnih redara ili samih komunalnih tvrtki mogu spojiti i time doprinjeti uštedama što se tiče samih JLS koje će onda biti prepoznate i u bespovratnim sredstvima odnosno iznosima postotnog koji će još država kroz ovaj fond koji ste rekli koji može biti i pet puta veći će se vidjeti. Dakle sve općine, svi gradovi sukladno svojim procjenama su dobrodošli da se javi i očekujemo …/Govornik se ne razumije/…. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, pa evo mislim da zakon ima dobre intencije definitivno što se tiče određenih stvari i on se usklađuje, to je, to je točno, međutim malo me ipak strah što se tiče nekih JLS, pogotovo onih slabijih koje možda i nisu imale uvedene sve mjere po kojim mogu ostvarivati svoje financijske prihode, da će im ipak i sada i iz fonda poravnanja doći nešto manje sredstava, pa ipak mislim da tu možda malo bolje obrazložite. A što se tiče ove fame oko spajanja općina itd., funkcionalno da, oko nekih funkcija spojit, međutim broj općina odnosno JLS u Hrvatskoj sigurno nije prevelik jer neke stvari, posebno po određenim mjesnim odborima i dijelovima općina nikad ne bi bile ni asfaltirane ceste, nit bi došla kanalizacija da ne postoje te općine, hvala lijepo.

i zato na taj način smo to prepoznali. S druge strane što se tiče kapaciteta pojedinih općina, naravno ovim upravo se stvara jedna mogućnost bolje preraspodjele kada tijekom '23. se budu utvrđivali ovi iznosi za '24.g. kako bi oni zbilja koji i niti nemaju mogućnosti ostvariti prihode makar stavili najveću stopu prireza, prireza, najveću stopu paušalnog poreza, turističkog, neće im to nešto značiti i s te strane mogu onda sudjelovati puno ravnopravnije odnosno bolje u ovome fondu za izravnavanje, tako da tijekom ovih mjeseci i slijedeće godine će se upravo na to i gledati, pogotovo kada govorimo i o novom popisu stanovništva i samog nazivnika s kojima će se to dijeliti. povećati za 0,2% čime bi, što bi trebalo pomoći financiranju domova odnosno ublažiti cijene, ublažiti rast cijena domova i to je naravno dobro. Međutim, ono što meni nije jasno da sam istovremeno u izglasanom proračunu za 2023. vidjela na poziciji Ministarstva rada da su smanjena sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju za domove za starije koja su iznosila 24 milijuna eura prije, a sada oko 15,5 milijuna eura, pa možete reći, samo objasniti zapravo što se tu dogodilo i da li, da li zaista dolazi do neke veće podrške domovima za starije ili, ili stvari ostaju iste? Evo, hvala vam. Ovdje pretpostavljam da govorimo o onim minimalnim standardima do kojeg onda ako nisu ispunjeni država sufinancira do, do kao i u školstvu tako i u ovom dijelu domova za starije. veći iznos omogućava na korištenje, naravno to treba gledati i u perspektivi da ono ako ste imali negdje i viška onda se to ravnomjerno raspoređuje i na ostale usluge, tako da u slučaju da je neko zbilja već imao dostignute visoke standarde i na taj način moći će koristiti ovih 0,8 za domove, ali po određenim stavkama vršiti preraspodjele, jedino gdje se neće moći je ona sredstva koja su namijenjena Zakonom o vatrogastvu, znamo po, po ljetnim pogotovo mjesecima što to znači za, za prevenciju i za djelovanje svih vatrogasnih postrojbi i DVD-a koji zatvaraju mrežu, to mora biti namjenski utrošeno i to se neće moći više preraspodjeljivati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nemate više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu **Čuraj, Stjepan (HNS)** Ispričavam, samo, ostalo je još samo da u ime predlagatelja prihvatim amandman Odbora za zakonodavstvo vezan za čl. 4., evo Hvala. Znači otvorio sam već raspravu, prvi je g. Marijan Pavliček, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, nema ga. Drugi, gubi pravo, g. Lalovac, SDP izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Tehničke izmjene usklađivanja sa dva zakona, jedan je Zakon s odredbama o socijalnoj skrbi, što je ovdje uvodno i rečemo sa 0,2 0,6, znači taj dio se preraspodjeljuje, taj dio sredstava ide više domovima. Drugo usklađenje Zakon o vatrogastvu gdje se također da se, definirano je da JLS koje nisu preuzele decentralizirane funkcije vatrogasca ne mogu preraspodijeliti ovaj dio sredstava jel već da se isključivo koriste za vatrogastvo i treća izmjena odnosi se na izračun kapaciteta ostvarenih prihoda od poreza na dohodak i izračun referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda gdje se sad ovdje moraju uključiti i porezi od prihod na dohodak ostvareni od najma, zakupa, iznajmljivanja soba i posteljina turistima, te imovinskih prava, znači uključuje se kao da se najviša sto…, porezna stopa koristi i vrlo jasno mi ga podržavamo, hvala lijepa. Hvala lijepa i vama na sažetosti. Gospođa Marijana Puljak, Klub zastupnika CENTRA i GLAS-a. Izvolite. Svi očekuju da budete kratki. **Puljak, Marijana (Centar)** Da, da. Pa nije utakmica u 6? 8? Stignete, stignete. Evo kratko ću, neću ja isto dugo, kratko. Samo, dakle tri promjene koje ovaj zakon donosi. Kao što je evo rekao kolega mogu jednostavno citirati sve što je do sad rekao, usklađivanje sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi. Znači, 0,2% se prebacuje sa decentralizirane funkcije sa Centra za socijalnu skrb na domove za starije. Druga promjena vezana uz vatrogastvo, dakle jedinice lokalne samouprave zakonom predviđenih 1% ne smiju više raspodjeljivati na neke druge namjene. I treća ova, članak 8. pravednija raspodjela pomoći fiskalnog izravnavanja. Dakle, uzimaju se u obzir maksimalno mogući kapacitet prihoda od poreza na dohodak jedinice lokalne i područne samouprave. Dakle, zakonodavac zapravo želi reći da se zahvaljujući dosadašnjem nepostojanju prihoda ostvarenih od turizma u izračunu neke jedinice lokalne samouprave su evo možemo reći nepravedno imali pravo na fiskalno izravnavanje. Zbog toga se evo ovdje potiče da taj svoj prihod maksimiziraju. Ono što sam htjela reći evo da je dobar jedan komentar kojeg želim evo ovdje citirati iz javne rasprave koji kaže doslovno kaže svakako bi bilo puno mudrije poduzeti konkretne mjere oko ukidanja jedinica koje nisu samodostatne, te izvesti njihovo spajanje sa susjednim jedinicama od izrade sitnih korekcija u raspodjelo sredstava. To je jedan komentar iz javne rasprave ovog zakona evo sa kojim se slažem i to smo to smo često i govorimo da se kao stranka zalažemo za teritorijalni preustroj, smanjenje broja županija, odnosno nekoliko regija, smanjenje broja 556 gradova i općina, svođenje to na nekih 100 do 130 urbanih centara. To je često tema o kojoj sve političke opcije obično govore pred izbore. Onda kad dođu na vlast onda evo ovako ponude fondove za funkcionalno ujedinjavanje i na taj fond se evo do sada javilo svega 5% jedinica lokalne samouprave. Dakle, nisu voljna niti dijeliti između sebe nekakve funkcije koje nude svojim građanima. Dakle, Hrvatska jednostavno žudi za teritorijalnim preustrojem, sve ostalo je neproduktivno služi zadržavanju postojeće mreže korupcije. Evo Hvala i vama. Gospodin Boris Milošević, Klub zastupnika SDSS-a. **Milošević, Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Iz prijedloga zakona vidljivo je da se mijenja, dakle odredba članka 8., dakle govorimo o Zakonu financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle, vidljivo je da se mijenja odredba koja se odnosi na određivanje referentne vrijednosti i to u dijelu koji se odnosi na ostvaren prihod od poreza na dohodak od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, te imovinska prava. Tu je ministarstvo vidjelo dodatni prostor da se time osigura pravednija raspodjela pomoći fiskalnog izravnanja, da oni koji imaju mogućnosti, oni koji imaju potencijale i koji su se dovoljno razvili te svoje potencijale i iskoriste. To su prvenstveno gradovi na obali, ali i oni koji raspolažu turističkim kapacitetima u unutrašnjosti. Mislim da tu predlagatelj ide u dobrom smjeru. Ali klub SDSS-a je višekratno, pa i prilikom donošenja proračuna govorio o depopulaciji, odnosno o smanjenju broja stanovnika pojedinih jedinica lokalne samouprave i utjecaju smanjenja broja stanovnika na isplaćena sredstva jedinica lokalne samouprave iz Fonda fiskalnog izravnanja. Ovaj prijedlog zakona se tog ne dotiče. Jedna od važnih reformi u prošlom mandatu je bilo uvođenje Fonda fiskalnog izravnanja i to je bilo 2018. godine kojim je ublažena nejednakost fiskalnih kapaciteta različitih lokalnih jedinica za pružanje istovjetnih usluga. Time su se dodatno osnažili proračuni siromašnijeg dijela lokalne samouprave i dana je prilika da financiraju svoje razvojne projekte. Sad imamo novi popis stanovništva i na žalost veliki pad u broju stanovnika, ali sredstva i dalje ovise o broju stanovnika koji se množi sa referentnom vrijednosti. Radi se dakle o zatvorenom krugu jer se depopulacija uzrokovana nerazvijenošću dodatno povećava budući da građani bježe iz područja koje im nije dovoljno razvijena infrastruktura. Za opstanak stanovništva u riješe naseljenim i više ruralnim dijelovima zemlje manji gradovi su od presudne važnosti, jedan od glavnih problema, dakle ruralne Hrvatske je upravo odumiranje tih manjih gradova. Ti gradovi su mogli bi reći bespovratno ostali bez ekonomije koja je ranije generirala određeni broj radnih mjesta i tako su ti gradovi izgubili privlačnost privlačnost za stanovništvo u okolnim selima. Mnogi stanovnici tih gradova i okolice imaju dojam da je razina kvalitete života u njima danas manja nego što je bila prije 30 godina. To zvuči paradoksalno, ali je tako. Kao takvi, ti gradovi nemaju privlačnu snagu za doseljavanje i iseljenici iz okolnih sela, dakle preskaču te manje gradove, idu u veće centre ili dolaze u Zagreb ili idu direktno odmah u inozemstvo. Tako imamo veliki broj onda jedinica lokalne samouprave koje ne mogu financirati škole, domove zdravlja, komunalnu infrastrukturu iz vlastitih prihoda, a ti prihodi velikim dijelom ovise o dohotku stanovnika kažem koji najvećim dijelom ne rade zapravo jer se radi o staračkom stanovništvu i oni su umirovljenici. Upravo stoga je važno financiranje tih nerazvijenih jedinica lokalne samouprave putem Fonda izravnanja. Fond izravnanja nije samo fiskalna mjera, nego je to ozbiljna demografska mjera. Ovaj prijedlog zakona što imamo pred sobom je dobar i on cilja na ono što se uočilo da treba ispraviti, a glavni problem se ne dotiče. Najveće pitanje tu ostaje po meni bez odgovora. Povezanost financiranja sa brojem stanovništva kako sada stvari stoje administrativno birokratsko razmišljanje i logika. Ako ima manje stanovnika manje je potrebno i usluga. Smatram da to nije točno. Smatram da će pasti kvaliteta života za one koji su preostali na tom području. Najprije će se zatvoriti mjesna trgovina, jer se lokalnom trgovcu neće isplatiti dovoziti robu za mali broj kupaca kupaca i promet koji one mogu generirati. Potom će nestati javni prijevoz, jer se ni jednom prijevozniku neće isplatiti voziti liniju za tako mali broj putnika. Nakon nekog vremena ćemo početi zatvarati javne usluge, jer će javni sektor početi računati troškove i neisplativost tih javnih usluga, pa će se zatvoriti i pošta i škola i dom zdravlja i neke druge institucije. Mladi koji ostanu u tim manjim sredinama se neće imati s kim družiti, ni zabavljati, ni izlaziti i gledat će što prije otići iz takvih sredina. Na kraju da zaključim, ako se iz neke ulice isprazni pola kuća koje se nalaze u toj ulici neće se ugasiti javna rasvjeta u cijeloj ulici. Dakle, javna rasvjeta se mora osigurati za cijelu ulicu, za sve kuće koje se nalaze u toj ulici. Stoga dakle, ako se mora održavati cijela ulica onda moramo promijeniti i logiku zakona. Ili ćemo ugasiti svjetlo za sve kuće u toj ulici. Hvala. vama. Ekspresni vlak. Gospodin Damir Bakić, Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka. Nemojte prijeći na drugu brzinu! potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Dakle, diže se diže se iz udjela za decentralizirane funkcije zadnjih 6%, diže se udio za domove za starije što naravno pozdravljamo. Druga temeljna izmjena je ta da se sada mijenja način određivanja fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave na način da se gleda petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području općine, odnosno grada koji sadrže i prihode od poreza na dohodak ostvaren od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima. Drugim riječima paušalni porez od turizma ulazi u izračun fiskalnog kapaciteta. Svakako je potrebno realno procijeniti fiskalni kapacitet lokalnih jedinica i naravno pomoći onima čiji je kapacitet ispod prosječan. Do sada se u izračunu tog kapaciteta nije uzimao paušalni porez u turizmu. Ovim prijedlogom zakona tako nešto bi se onemogućilo. Ukratko fiskalni kapacitet ovako će biti potpunije i pravednije valoriziran i u tom smislu analogno se naravno mijenja i odredba stavaka tri i četiri članka 8. temeljnog zakona kojima se definira referentna vrijednost fiskalnog kapaciteta općine i gradova. Jednako tako tretiraju se i fiskalni kapacitet i referentna vrijednost fiskalnog kapaciteta županija. Sve ovo se čini u redu i može se podržati. Međutim, ostaje pitanje u vezi sa jednom odredbom koja se ne mijenja ovim zakonom, a naime radi se o tome da se referentna vrijednost fiskalnog kapaciteta općine, gradova ne računa jednako. Kad je riječ o općinama referentna vrijednost se računa kao 150% petogodišnjeg prosjeka poreznog prihoda svih općina po glavi stanovnika, a tog povećanja od 50% za gradove i županije nema. Naprosto se uzima petogodišnji prosjek. Jasno je što se želi, ali nejasno je zapravo što se dobiva uvećanjem za 50% za općine, odnosno koji su stvarni efekti. Ili voljeli bismo vidjeti bar neku analizu ili bar neku procjenu učinka ovakvog podizanja praga koji zapravo odlučuje o tome ima li pojedina općina pravo na fiskalno izravnanje ili ne. Za početak bi barem bilo zanimljivo vidjeti izračunate fiskalne kapacitete svih općina i gradova i županija u nekom recentnom razdoblju, na primjer u posljednjih pet godina ili A inače usput sad da kažem i ovo. Referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za općine, gradove i županije za 2023. su već određene. Mogu se pročitati na stranicama ministarstva. Ona iznose 2689,82 2689,82 kuna za općine, 3045 kuna i 73 lipe za gradove i 406 kuna i 8 lipa za županije. E sad, pretpostavljam da to što stoji na stranicama ministarstva i to što je izračunato da je izračunato prema odredbama do sad važećeg zakona. Pitanje glasi hoće li se to sad izračunati iznova, tako da se u porezne prihode ubroji i paušalni porez od turizma šta ovaj zakon predviđa. I hoće li to biti sad uračunato taj paušalni porez od turizma samo za 2022. ili za svih 5 prethodnih referentnih godina i kako će biti na godinu? I isto tako kako će se izračunati fiskalni kapacitet gradova, općina i županija sad za 2022. godinu sa paušalnim porezom od turizma ili bez njega. Evo to su neka praktična pitanja. Dakle, kako će se zapravo implementirati ovaj zakon koji stupa na snagu, tako piše 1. siječnja 2023. Dakle, kako će se efektivno stvari računati to nigdje u obrazloženju ne piše ili barem ja nisam našao. To su evo neka praktična pitanja pa bih molio ako možemo odgovore čuti već danas u okviru ove rasprave kad je već zakon išao u hitni postupak. I na kraju jedna samo nomotehnička primjedba. Skrenuo bih pažnju da u temeljnom zakonu i sada u ovom prijedlogu ponavlja se jedna te ista formulacija koja kaže citiram doslovce ovako: „Referenta vrijednost sad svejedno za općine, gradove ili županije, referentna vrijednost je petogodišnji prosjek toga i toga koji se uvećava za 50%.“ E sad prosjek je takav kakav je i on se ne uvećava, pa to što piše nema mnogo smisla. Zapravo se hoće reći da se referentna vrijednost određuje u visini 150% navedenog prosjeka pa bi to svakako bila formulacija puno bolja i u duhu

gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Evo nakon što je zakon donesen krajem 2020. čini mi se evo izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave da ne ponavljam sad evo što je uvodno i državni tajni, što je i zastupnica Puljak i kolega Borić što su ponovili sve čega se izmjene zakona dotiču jasno evo samo u tri segmenta. Ja bih evo samo onda kratko neke specifičnosti. Što se tiče ove druge izmjene kako se decentralizirana sredstva koja su predviđena za funkciju javnih vatrogasnih postrojbi ne mogu preraspoređivati na druge funkcije osim za potrebe troškova da tako kažem održavanja vatrogasne mreže. Znači sve one jedinice lokalne samouprave koje nemaju ustrojene javne vatrogasne postrojbe očekuju da zapravo što prije se na prijedlog novog vatrogasnog zapovjednika Vlada donese odluku o ustrojavanju vatrogasne mreže, da se uredbom utvrde način i kriteriji financiranja te iste mreže kako bi zapravo se tih 1% poreza na dohodak moglo u tu funkciju i koristiti. Koliko imam informacije poslovi oko toga su se intenzivirali. Očekuje se da će to iduće godine konačno i profunkcionirati. Što se tiče izravnanja kad smo evo čelnici lokalnih samouprava prvi put evo vidjeli ovaj prijedlog izmjene odmah smo skočili, da će nam se znatno smanjiti izravnanje, ali kad malo zapravo na drugu smo promislili pa čuli i dodatna obrazloženja od predlagatelja zapravo ima smisla ovo što se i uvodi i nekako hajde možemo se složiti da je pravednije nekako i poštenije da se računa taj maksimalan kapacitet tog paušalnog turističkog poreza kako ga nazivamo. Pa onda na nama opet ostaje onaj dio i naše odgovornosti što ispada nekako po zakonu u naš djelokrug, da si odredimo koliko želimo opteretiti na našem području one koji se bave iznajmljivanjem soba, apartmana i kuća. Ako sam dobro shvatio ovaj dio što se tiče izmjene same formule za izračun kapaciteta trebao bi se početi primjenjivati 2024. godine ako sam dobro shvatio, jer na stranicama ministarstva otprilike unazad možda mjesec dana su objavljeni već oni koeficijenti koji će se primjenjivati za iduće razdoblje. Moram opet iskoristiti priliku i spomenuti sredstva iz Fonda za fiskalna izravnanja, gdje je već bilo govora o potencijalnom povećanju i u odnosu na proračun za iduću godinu određen na dvije milijarde kuna. Opet ću iskoristiti priliku i apelirati u nekim idućim proračunima, rebalansima ako bi se to moglo povećati. Nisu to novci koji bezveze odlaze na kako to vole neki mediji naši reći na lokalne šerife i neke naše prohtjeve. Sve to odlazi zapravo za itekako potrebne troškove na terenu. Sve više ih je, sve veća su očekivanja od jedinica lokalne samouprave kako bi osigurali bolji i viši standard za naše građane. Naravno sve to ima i svoju cijenu u povećanim fiskalnim potrebama, tako da svako buduće povećanje tog Fonda za izravnanje dobro će doći. Evo hvala. I vama. Sad imamo pojedinačnu raspravu potpredsjednika gospodina Ante Sanadera. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam državne e tajnice, znam da je žurba ali imamo vrimena. Ma ne želio sam se samo javiti u ime mojih vatrogasaca, pohvaliti ovdje ovu promjenu zakona jer je ovdje ispravljena jedna nepravda velika koja je napravljena kad se ovih 1% usmjeravao samo za profesionalne postrojbe. Naime, za gradove i općine koji imaju profesionalne postrojbe onda se izdvajalo 1%, a ako nema profesionalnih postrojbi onda taj 1% se nije iskorištavao za vatrogasce nego se prenamjenjivao. A kako je u Hrvatskoj 1900 dobrovoljnih vatrogasnih društava samo 77 profesionalnih postrojbi ili u brojevima profesionalaca ima 2500, a dobrovoljnih vatrogasaca oko 150000 odnosno 60000 operativnih vatrogasaca, onda je to velika promjena i velika podrška za sve ove jedinice lokalne samouprave, odnosno za dobrovoljna vatrogasna društva u jedinicama lokalne samouprave koja mogu koristiti tu namjeru. Tako evo samo mi je bila želja i vatrogasci su me obvezali da moram ovom zahvaliti jer je ispravljena jedna velika nepravda prema dobrovoljnim vatrogascima. Evo da ne ometam radi utakmice dalje. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Poštovane kolegice zastupnice, kolege zastupnici, štovani državni tajniče. Evo prethodnici su sve rekli vezano za ovaj zakon. Bitno je naglasiti da ovo što ćemo danas raspravljamo da je praktički nužnost donošenja ovog zakona s obzirom da smo donijeli tijekom ove godine niz zakonskih promjena koje su objavljene u Narodnim novinama 18/2022, 46/2022 i 19/2022 a tiče se financiranja a tiče se financiranja JLS u onom dijelu decentraliziranih funkcija. Ovdje ću se dotaknut samo s obzirom da je prethodnik u pojedinačnoj raspravi spomenuo vatrogastvo, JLS itekako financiraju dobrovoljno vatrogastvo na svom području kroz DVD koje neke imaju čak i više više njih i kroz vatrogasne zajednice. Ovo je još jedan dodatni dio, tako da u tom dijelu je zakon svakako za podržat, a s obzirom na ostale odrednice koje se ovdje donose JLS su uvijek kao i dosada bile snalažljive u tom dijelu, pa su se uspijevale prilagodit svim nametnutim obvezama, pa će tako i u ovom slučaju. S obzirom na tajming i na sve što je dosad izrečeno o ovom zakonu ja neću dalje dužit budući da završno govorim ispred kluba, Klub HDZ-a će podržat ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financiranju JLPRS, a s obzirom da večeras svim zajedno ćemo srcem i dušom bodriti naše i bez obzira na rezultat koji bude znamo i sigurni smo da su oni već pobijedili i da hrvatsko ime su dignuli visoko i da možemo bit ponosni na njih, tako da svi zajedno i bodrimo i bez obzira na rezultat znamo da su oni već pobijedili, evo hvala vam.

Jedno je nomotehničko što se tiče samog iz…, izričaja dal, da li je dobar da piše da se uvećava za 50% ili prema njegovom da čini 150% referentne vrijednosti, smatramo da je jedno i drugo nomotehnički ispravno. Što se tiče referentne vrijednosti od 50% učinak dakle, e tu ste taman, učinak toga je svakako da ostvaruje veći fiskalni kapacitet od naše općine, znamo da što to u poticanju demografskih mjera i svega znači za rura…, ruralna područja, tako da zato je taj, tih 50%. I onoga zapravo glavnog vašeg pitanja što se tiče ovih razlika od 756 milijuna kuna, ona je dobivena na temelju 3-godišnjeg prosjeka, dakle to je što se tiče fiskalnog kapaciteta prihod od paušalnog poreza na, na turizam, dakle u odnosu na maksimum od 943 i 184 ostvarena, taj dio je 3-godišnji prosjek. Ukupan iznos prihoda je 13,6 milijardi, to čini 6% ukupnih, a ovo sve će se odnositi za '24., dakle ovo što ste rekli, ovaj izračun kad se primjenjuje 50% od 2.600 i nešto kuna po stanovniku za općine se odnosi na '23. i ovo sve tek kači izračun za '24.g., mislim da onda smo s time sve riješili. Evo hvala vam puno svima na pozornosti.

vama. Zaključujem raspravu, glasat ćemo kada se steknu uvjeti.